във връзка с предишното ми изказване и Вашата намеса. Тъй като ще имаме сигурно още 30-ина минути да говорим по този закон, и вероятно често ще влизаме в някаква форма на комуникация с Вас, искам да Ви помоля да спазвате стриктно Правилника. Няма как да обоснова отпадането на термина „хора с увреждания“, без да обоснова откъде е тръгнал той. Това е историческо законодателство. Така че, първо, не смятам, че бяхте прав изобщо да ми правите забележка. Второ, ако Вие имате забележка по моето изказване, според нашите правила би трябвало да направите изказване от трибуната и да ми направите реплика, не да я правите от мястото на председателя на Народното събрание. Председателят на Народното събрание е един от нас. Той е временно избран за председател. Това, че сте председател, означава две неща. Първо, че Вие трябва да регулирате процеса на това как върви заседанието и второ, че би трябвало да имате, как да кажа, моралните качества да се поставите над това как върви диалогът и дали Ви харесва една теза или не, за да водите правилно заседанието, във вярната посока. И когато някой там извика, примерно един човек с мустаци – не мога да го разпозная, да го спрете, защото това не е редно. Връщам се към Вас: за да не влизаме в конфликти оттук нататък в следващите 40 минути, Ви моля да не правите коментари на моите изказвания или, ако ги правите, да ги правите във вид на реплика от трибуната, както би трябвало. Благодаря. Благодаря, господин Кутев. В качеството си на председателстващ и водещ заседанието и при липса на други водещи, ако направя реплика, трябва да прекратим заседанието, защото няма на кого да преотстъпя воденето на заседанието. (Силен шум и реплики

„Чл. 84 (1) Народното събрание обсъжда и гласува законопроекти за второ гласуване глава по глава, раздел по раздел, текст по текст.“ Спирам дотук. От Вашето изказване, което беше малко повече от 3 минути, 2 минути Вие разказвахте историята на

Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Симеонов, по начина на водене. Господин Симеонов, Вие като водещ нямате право да коментирате изказвания на народни представители. Разберете го! Ако искате да коментирате, тогава слизате долу, взимате думата, идвате на трибуната, коментирате, след това ние имаме право да възразим. Вие, когато сте водещ, просто давате думата или я отнемате, но нямате право да изразявате мнение, нямате право да коментирате, още повече нямате право пък да давате оценка на народните представители за начина, по който говорят. Това не е Ваша работа, това не са Вашите задължения! Вие сте, за да организирате наистина да има дебат в залата, да се спазват правилата, но не и да коментирате и да си давате мнението. Като искате да си давате мнението, заповядайте, седнете сред нас и си давайте мнението. Когато водите парламента, моля Ви, придържайте се към Правилника и не коментирайте. Вече на няколко дебата Вие си позволявате да изказвате мнения, да спорите с народни представители. Вие като водещ заседание – това не е Ваша работа! Благодаря. Господин Стойнев, длъжен съм да осигуря реда при протичането на заседанията и като такъв имам правото да зачета Правилника, а не да коментирам, особено когато става въпрос за хора, които, по мое виждане, често го нарушават. След като толкова много настоявате, оттук нататък ще правя това, което Вие ме посъветвахте – ще отнемам думата. Това, че съм направил приятелска препоръка – така го приемете, не мисля, че това ще наруши деловия ред и работата на Събранието. Напротив, правя го точно в тази посока, за да върви работата. Други изказвания?

Гласували 94 народни представители: за 22, против 67, въздържали се 5. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване § 2 по редакция на Комисията. Гласували

Прекратете гласуването

Прекратете гласуването Гласували 98 народни представители: за 26, против 67, въздържали се 5. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване § 4 по редакция на Комисията. Гласували

на лична помощ е: 1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; 2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.“

ще взема отношение по нашето предложение – § 7 да отпадне. Това е промяната, която Вие предлагате за чл. 8, която значително променя, както казаха и моите колеги преди това, философията на Закона. Тя беше в начално определение. Целта беше всеки един човек с увреждане да получи подкрепа, която му е нужна, а не по този начин, както Вие орязвате Закона. Не може да се съгласим и да допуснем с предложението, което правите, да се предостави лична помощ само за хората с трайни увреждания, с определена чужда помощ. Това противоречи изцяло на идеята, която беше залегнала в създаването на Закона за личната помощ, за който се борихме дълги години. Бориха се и неправителствените организации, и майките от „Системата ни убива“, но също така и Вие. Каза го колегата преди мен, защото всички си спомняме първоначалното приемане на Закона, който беше приет с аплаузи и от Ваша страна, и отдясно, колеги. Сега настояваме личната помощ да се определя спрямо индивидуалната потребност и такъв вид подкрепа да получи, която му е нужна, а не да бъде обвързана с процента, който е определен от ТЕЛК. Ограничавайки обхвата на Закона за личната помощ постоянно и единствено само за хора с трайни увреждания с право на чужда помощ, отново се връщаме към първоначалния принцип или пък този, който Вие предпочитате за подход – да се раздават едни пари на човек, на калпак, без да се определя наистина неговата нужда от подкрепа и неговата неговата нужда от подкрепа и неговата индивидуална оценка за този човек се обезсмисля с това Ваше предложение. Освен това извън обхвата остават и много хора, които имат нужда от подкрепа, а именно да участват ефективно в обществения процес и живот, да се развиват, да учат, да работят и да бъдат пълноценни граждани. С промяната се получава така, че една част от хората ще отпаднат от обхвата на механизма „лична помощ“ и се създава риск те да останат без нужната подкрепа, защото всички знаем как се определя процентът на неработоспособност от медицинската експертиза. Доста често тя се забавя. Има периоди около месеца и в този период човекът няма определен процент на неработоспособност и увреждане от ТЕЛК. В този период такъв човек няма да може да се възползва от асистентска подкрепа. Тук мотивите на управляващите са, че прехвърляме към един закон, който също беше осакатен и ще бъде вероятно – Законът за социалните услуги, където те могат да получат допълнителна асистентска подкрепа. Искам да отбележа, че в този закон в чл. 93 – там има само пет дейности, които могат да бъдат в подкрепа на човека с увреждане. Тези дейности обаче повечето пъти са в домашна среда. Когато е нужно на човек да отиде до работа, до институция, той няма да може да получи такава подкрепа, както ние искаме. Защото правите така, че лична помощ да получават само хората с трайни увреждания, и то не в истинския смисъл на думата, защото и в последващите параграфи ще видим, че тези часове, които са нужни за подкрепа на най-тежко болните, са значително орязани. Ще се върна към този параграф, който разглеждаме сега, и в мотивите към него от Министерството. Те казват, че такъв подход за България, както ние бяхме решили, и искаме, и продължаваме да настояваме той да бъде обхватът в пълния смисъл, както беше в началото на приемане на Закона… (Народните представители разговарят говорехте. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: В мотивите се казва, че липсва човешки ресурс и липсват бюджетни възможности да се изпълни изцяло Законът. Ето това е най-важното – липсва човешки ресурс. Това, което виждаме и днес в здравната система – тя е в колапс най-вече заради това, че няма човешки ресурс. Вие не може да кажете, че тези бюджетни средства, които ще бъдат нужни за изпълнение в цяло със Закона, няма да са в в подкрепа на тези хора, защото те имат нужда. Давайки сега обществен ресурс и малко повече средства, за да могат тези хора с увреждания да се развиват, това, което ние даваме за тях, ще се върне в последствие, като те се включат в икономическия и социалния живот. Личната помощ е инвестиция – инвестиция в правото на човек с увреждания да бъде такъв, като всички останали, като всички Вас. Искам да Ви кажа една думичка. Тя беше използвана от социалния министър преди дни. Това е думата емпатия. Това означава съчувствие, възможност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

Конкретно за § 7, който в момента разглеждаме. В § 7 вносителите ясно и конкретно определят кои са правоимащите лица за достъп до механизма „лична помощ“. Именно това са: „Хората с трайни увреждания, с установен вид степен на увреждане и степен на трайно намалена работоспособност, определена чужда помощ, дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, без определена чужда помощ.“ Не само че тези лица, които през 2020 г. са получавали механизма „лична помощ“, които са 33 196 души, те ще могат да получават личната помощ и през 2021 г. по същия ред и занапред. С тези промени ние даваме възможност и разширяваме ножицата лицата, които са над 70% намалена работоспособност, вид и степен на увреждане с чужда помощ да могат да получават лична помощ и през следващата година. Абсолютно не са коректни фактите, които бяха изнесени от преждеговорившите. Оправдан ли е такъв подход, а именно лична помощ да се получава от лица с увреждания, които нямат чужда помощ, или от лица, които нямат трайни увреждания? Всяко едно лице, което има нужда от механизма „лична помощ“, подава заявление-декларация в дирекцията „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. То попълва анкета и се самооценява дали иска да получава механизма „лична помощ“. Само за тази година от 650 хиляди лица с трайни увреждания едва 40 хиляди лица с трайни увреждания са посочили, че искат да ползват механизма „лична помощ“, при положение че има възможност да получат и другите. Това означава, че не всички лица с трайни увреждания искат да ползват механизма „лична помощ“. Няма отказ, който да не е основателен. За цялата 2020 г. не съм чула лице с трайно увреждане, което иска да ползва лична помощ по Закона за лична помощ да не е получило такава лична помощ съгласно Закона за личната помощ. Така че това е некоректно представена информация. Не спекулирайте, не чертайте апокалиптични картини, не плашете хората! Това не Ви прави по-убедителни!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

апокалиптичните картини видите ли, които ние създаваме. Госпожо Ангелова, във Вашите мотиви Вие създадохте усещането и апокалиптична картина, че видите ли, 670 хиляди хора, които са с увреждания, ще искат да се възползват от този механизъм, и видите ли, че това ще струва милиарди на бюджета – милиарди, които трябва да се вземат от българските данъкоплатци. Така че апокалиптичните картини Вие ги създавате в мотивите си и на базата на тях правите тези промени днес в Закона за личната помощ. Ваши са фактите, които изнесохте, че само 30 хиляди досега са се възползвали и че 40 хиляди са подали заявление до този момент и са одобрени, за да се възползват от този механизъм. Първо си прочетете мотивите, с които Вие внасяте този законопроект, и след това упреквайте нашите предложения тези текстове да отпаднат! Благодаря, госпожо Лечева. Господин Адемов, заповядайте. ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, каква е принципната разлика между досега действащия Закон за личната помощ и това, което се предлага? Тази принципна разлика е записана точно в този параграф. За какво става въпрос? Вие казахте, че близо 40 хиляди са подали заявление и така нататък. Това вярно е така. Това, което се прави с този закон, е, че се увеличава кръгът на правоимащите на механизма „лична помощ“ с групата, която има ТЕЛК-ови решения между 70 и 90% с чужда помощ. Това е единствената разлика. Кръгът на тези лица, извадени от регистъра, са 80 хиляди, тоест максимално 80 хиляди могат да се възползват от механизма „чужда помощ“, а дали ще направят това, вече е съвсем друга тема, а дали ще намерят асистенти е трета тема. Сега обаче какъв е големият проблем? Големият проблем е, че тези, които не са с трайни увреждания, които нямат ТЕЛК-ови решения, които имат ТЕЛК-ови решения, които са под 50% и степен на увреждане или загубена работоспособност, какво правим с тях? Отговорът е, че тези хора отиват в другия Закон за социалните услуги, за да могат да се ползват от асистентската подкрепа. Да, но ако искат да се възползват от лична помощ? Какъв е проблемът? Проблемът е, че тези мултифункционални екипи, които са към дирекции „Социално подпомагане“, като правят оценката на потребностите, Вие нямате информация колко часове ще бъдат предоставени, независимо от това, че има Методика, независимо от това, че има критерии за определяне на тези часове. Понеже нямате тази информация и няма как да се получи, Вие какво правите? Определяте финансовия ресурс – 214 милиона 600 хиляди и 85 милиона в другия Закон и според парите, и според финансовия ресурс, определяме достъпа до лична помощ. Ето това е големият проблем. Затова нашата парламентарна група не го подкрепя. Ако Законът беше останал така, както е записано в Конвенцията за хората с увреждания, че всички хора с увреждания

Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, когато говорите за моето изказване във Вашето изказване, по-скоро би било редно Вие да го направите като реплика. Репликирайте ме и тогава говорете по този начин. Защото какво значи аз или колегите са некоректни? Ние казахме това, което е записано в мотивите. И ако трябва да кажем, че някой е некоректен, тогава се обърнете към хората, които са изготвили мотивите. Защото точно там се казва, че обхватът, ако трябва да се изпълни в цялост механизмът за личната помощ, няма достатъчно бюджетни средства и няма човешки ресурс. Първо, относно бюджетните средства, което каза и господин Адемов. Да, аз го казах и в моето изказване – има пари, които се раздават на калпак. Толкова имаме – толкова ще Ви дадем. Другото, което спекулирате, и в мотивите е записано, че ако трябва да се изпълни в цялост, трябва 670 670 хиляди хора с увреждания да получат лична помощ, но това не е така. Това може да се регламентира с Методиката и с индивидуалната оценка, която се извършва от социалния работник. Ако обаче няма контрол върху този социален работник, индивидуалната оценка тогава ще бъде некоректна. Така че всичко, което Вие казвате, може да го прехвърлите към хората, които са изготвили Закона. И второто, което е важно – за това, което и аз казах – че се намалява обхватът, защото на хора, които са с 40% определение от ТЕЛК, ще им е нужно да отидат до работа, както беше споменато, и аз го казах, какво некоректно има в това, за един час от лична помощ да достигне до институция или до работа, той няма да може да я получи. Така че, ако обичате, не говорете по този начин, защото сама Вие казахте, осъждайки колеги, казвайки, че те не говорят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

нелимитирана асистентска подкрепа за всички лица с трайни увреждания, независимо от степента на увреждането, включително и на тези, които са с 30 и с 40% намалена работоспособност и вид и степен на увреждане, смятам, че е некоректно и нерационално, и практически несъотносимо, защото тези лица с трайни увреждания, които са с чужда помощ над 90%, самотно живеещите възрастни хора с над 90% чужда помощ, не можем да ги съпоставим с едно лице с трайно увреждане с 30, 40 и 50%. искам да наблегна и на следното – че личната помощ се предоставя въз основа на изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и издаване на направлението. Броят на часовете за личната помощ се определя в направлението и съгласно Методика за изготвяне на индивидуална оценка съгласно потребностите на хората с увреждания. Ако няма ясно разписана граница за броя на часовете и кои да ползват тази асистентска подкрепа, това може да доведе до субективно оценяване и до хаос в самата система. Няма нищо лошо да бъдат определени в Методиката – там са часовете. Всяко едно лице с увреждане може да си направи самооценка, но социалният работник е този, който чрез Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите, от подкрепа на хората с увреждания, определя часовете в направлението. Така че Вашите приказки по отношение на моите изказвания, госпожо Жекова, са абсолютно неоснователни. Защото когато Вие нямате аргументите, когато Вашите аргументи не тежат, тогава включвате емоциите, персоналните обиди към народните представители

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това, което ще изложа, ще бъде по същество и по предложенията, които са направени. Това, което ни се предлага в чл. 8, изменението на чл. 8, е свързано със създаването на една абсолютна предпоставка хората, които са с увреждания, да бъдат обхванати от този механизъм. С промяната на думата „човек с трайно увреждане“ се вкарваме в хипотезата само хората, които имат медицинска експертиза, да бъдат обхванати от Закона за личната помощ. Аз не зная кога сте искрени, уважаеми дами и господа управляващи, защото датата беше 9 октомври 2018 г. – Бойко Борисов, Мая Манолова, Бисер Петков и майките на децата с увреждания подписаха План за действие. В този План за действие беше поет ангажимент към всички български граждани да бъдат трайно уредени въпросите на хората с увреждания. И днес, когато обсъждаме тези предложения, ние виждаме в основата на тях, че стоят едни пари. Тогава идеята беше 2021 г. обхватът на механизма за личната помощ да бъде за всички хора, които имат нужда от такава лична помощ. И тогава изрично беше посочено, че не хората с трайни увреждания, а хората с увреждания, както е Конвенцията, която сте ратифицирали 2012 г., ще имат тази подкрепа. Ще Ви върна на наредбата, която е за медицинската експертиза, чл. 62, и ще изчета само чл. 62. Наредбата за медицинска експертиза: „Видът и степента на увреждането се определя въз основа на медицинска документация, даваща представа за функционалното състояние на заболелия и организма като цяло“. Това става през клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, лабораторни, функционални изследвания на данните, медицинска документация на заболелия. Никъде в чл. 62, а в момента това, което правим по чл. 8 е да препращаме само и единствено към взетото ТЕЛК-ово решение за тази медицинска експертиза, никъде, абсолютно никъде я няма тази така необходима и в Конвенцията регламентирана индивидуална оценка на потребностите. Замислете се само – има много случаи, при които хора с вид и степен на увреждане по понятието в Закона за хората с увреждания, които са абсолютно самостоятелни и не се нуждаят от лична помощ, но има хора, които изпадат в такава необходимост и нямат 50% степен на увреждане. И ще Ви дам един пример: човек пада, чупи бедрена кост, трябва някой да го извози до работата му. Няма близък в семейството, който да го подкрепи.

Защо не приемете факта, че не ТЕЛК овото решение е основополагащо в механизма за лична помощ, а индивидуалната оценка на потребностите? И аз не зная, уважаема госпожо Ангелова, кога сте искрена, защото когато Вие се изказахте, казахте, че са казани много неистини. Неистините и противоречията са Ви заложени още в мотивите към този законопроект,… …който казва, че едва ли не обхватът на хората ще бъде над 600 хиляди. Ами няма как да бъде над 600 хиляди, защото индивидуалната оценка на потребностите ще определи колко ще бъдат потребителите. В момента с това, което правите, Вие осакатявате Закона, като препращате към медицинската експертиза и индивидуалната оценка на потребностите отива в кошчето за боклук. Така че аз призовавам – всички Вие обърнете внимание на предложенията, които се правят по чл. преразгледайте своята позиция и приемете нашето предложение това предложение да отпадне, за да може хората с увреждания да имат възможността – такава, каквато е обусловена от тяхната потребност, да я ползват целесъобразно, да я ползват така, както тя да им помогне, за да могат те да бъдат равнопоставени на всеки един български гражданин. Благодаря. Благодаря. Реплики има ли? Не виждам желаещи. Господин Кутев, заповядайте за изказване.

Искам все пак само… За съжаление, няма как да минем без историческите връщания, защото, за съжаление, те имат значение за този закон. Той не е случаен, той просто е продукт от действия и от история. Всичко в този механизъм започна с няколко ключови искания на организациите на хора с увреждания, включително национално представените. И сегашният заместник-министър госпожа Стоименова тогава беше част от тези искания. И аз смятам, че тя би потвърдила, че едно от ключовите искания на хората с увреждания тогава дори не бяха парите, те не слагаха като ключово искането за пари за лична помощ или за каквото и да било друго. Господин Петров, няма да дам определение на това, което правите, но бих могъл. Не ме предизвиквайте. въпросът беше, че те не искаха пари, те искаха няколко основни неща, но ключовото от тях беше да не се определя на калпак по ТЕЛК, а да има оценка на индивидуалните потребности на всеки човек, за да може с тази оценка на индивидуалните потребности да се решава какво е необходимо. Това беше най важното за тях.

при всички съмнения, които от Вашето мнозинство имахте към ТЕЛК. Вие сте имали огромни и съмнения, и обвинения към това как работят ТЕЛК-овете и на кои хора са дадени ТЕЛК-ове или не. И сега с този член Вие връщате обратно решаването на това кой има нужда от лична помощ и колко лична помощ има обратно към ТЕЛК комисиите, а не към Комисиите за оценка на индивидуалните потребности, за които колежката Клисурска каза много ясно, че имат доста сериозни основания, създадени по този начин. И поне по време на обсъждане на Закона ние не намерихме по-добър начин, по който да бъдат оценявани индивидуалните потребности от тези комисии, и със сигурност ТЕЛК-ът не е по-добър начин. Затова Ви казвам, че това е предателство и дерогиране на досегашния закон, защото ключовото нещо, което потребителите на този закон… А между другото, когато се приемаше Законът за личната помощ, който сега променяме, ние имахме обществен консенсус за това какво трябва да стане. Имаше! И хората подкрепяха хората с увреждания, за да може да се получи този закон. Сега Вие просто демонтирате постигнати… Вие в момента размонтирате постигнати постижения в социалната сфера! Много трудно ще бъде те да бъдат наваксани после. И пак Ви казвам, това ще струва човешки животи! Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията по параграфи 6 и 7. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението по § 6 на народния

Уважаеми господин Председател, гласувах „против“ поради неяснотата на новия текст, който видоизменя стария чл. 8 – кой е ползвател на личната помощ. За да може да бъде ограничен кръгът на хора и както част от изказванията, които бяха преди, разбираме, че това трябва да бъде човек над 70% с чужда помощ. Обаче когато четем тук, излиза, че е „човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане“. Това е единият вариант. Според Закона за хората с увреждания „човек с трайно увреждане“ е този, който е с 50 и над 50%. Другият вариант е: „или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ“. Това е вторият вид. Чуждата помощ, уважаеми дами и господа, е само при втория вид, при втората възможност на Закона – когато има трайно намалена работоспособност с придружител, така да го наречем, с чужда помощ. Тази неяснота, която залагаме още тук в Закона, не може да бъде това, което се казва: „над 70%“, както заявиха от управляващите. Няма такова нещо! Благодаря Ви за вниманието.

§ 8: „§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „увреждания, което получава месечни помощи“ се заменят с „трайно увреждане, за което се получава месечна помощ“. 2. В ал. 2 думите „в общността, с изключение на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани институции“ се заменят със „с изключение на социалните или интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В чл. чл. 10 навсякъде думите „чужденец с увреждания“ се заменят с „чужденец с трайно увреждане“, а накрая се добавя „и отговаря на изискванията на чл. 8 и 9“.“ По § 10 на вносител има предложение от народните представители Антон Кутев и група народни представители: „В § 10 след думата „личния“ се поставя точка и текстът до края на изречението отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10. В чл. 11 след думите „индивидуалните потребности и“ се добавя „личния“, а думите

Гласували 95 народни представители: за 75, против 15, въздържали се 5. Параграфи 8 и 9 в редакцията на Комисията са приети.

§ 11: „§ 11. В чл. 12 ал. 2 се изменя така: „(2) Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, съгласно Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, въз основа на четири степени на зависимост от интензивна подкрепа: подкрепа: 1. първа степен на зависимост – до 15 часа месечно право на лична помощ; 2. втора степен на зависимост – до 42 часа месечно право на лична помощ; 3.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както обявихме на разискванията за първо четене, ние подкрепяме Законопроекта и с оглед напредването на времето, ще се помъча да бъда максимално конкретен и кратък. Ние подкрепяме напълно определението на конкретен кръг кръг правоимащи, а това, след промените, които ние ще подкрепим и се предлагат в Закона, ще са хората, които на практика имат реални нужди. Естествено, това може да стане с прецизиране на степените на зависимост и респективно определяне на нужния брой часове лична помощ. На първо четене бях споменал за анализа на Министерството, който фиксира два основни проблема – кои са правоимащите лица и какъв е максимумът часове лична помощ. обичате. РУМЕН ГЕНОВ: Ако нищо не се промени в този закон, от 1 януари би трябвало да отпаднат лимитите за брой часове месечно. В момента, както вече се спомена, броят на ползвателите е малко над 32 хиляди, аналогичен е и броят на асистентите за лична помощ. Какво би станало след 1 януари? Както тук няколко пъти се употреби цифрата 670 000 човека, ако трябва да сме по-точни – 669 200 човека към 31-ви са хората с увреждания, независимо колко тежки, които използват някаква подкрепа по Закона за хората с увреждания. Така че всички тези около 670 000 човека теоретично ще имат право на лична помощ, и то за неопределен брой часове. По тази логика само личните асистенти трябва да са 670 000 при 8-часов работен ден на личния асистент. всички е ясно, че това на практика е невъзможно. Точно затова е нужно прецизирането на потребителите. В Законопроекта се предлага определянето на степента на зависимост от подкрепа и съответно броят часове да е на базата на индивидуалната оценка, направена съгласно Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребности, а не както сега е записано в настоящия текст на Закона – определяне на някаква степен зависимост, което предполага чисто субективен подход. в критериите на Закона за лична помощ има няколко неопределени и неконкретни термина, например за умерено тежката степен на зависимост, там, цитирам – няколко пъти в месеца, след това самите критерии за тежка и много тежка, не е ясно какво точно означават те. Да не говорим, че те не предполагат конкретен брой часове лична помощ, а да се представи нелимитирана асистентска подкрепа за всички лица с медицински документи за наличие на определено увреждане противоречи на принципа на целевото насочване на тази помощ, на средствата от бюджета. Тоест, ние твърдо подкрепяме прецизирането на степените на зависимост, за да може подкрепата да е ефективна, а не да е проформа и тя да бъде степен на зависимост, свързана с потребностите, като обаче е много важно да се отбележи, че заедно с това се запазват и границите на действащите четири степени на зависимост и максималния брой часове до 168 часа, които действат и в момента. Тоест, промените в Закона по никакъв начин не отнемат и не ограничават правата на никого във връзка с всички досегашни спекулативни изказвания изказвания и всички термини, които колегите от БСП много обичат да употребяват: „орязване на Закона“, „осакатяване на Закона“, просто най-малкото не са коректни. Благодаря. Благодаря, господин Генов. Реплика – господин Кутев. Други реплики? Не виждам желаещи.

Тоест, половината от Вашето изказване, където говорите, че сте доволни, че конкретно се определяли, че били 760 000 или 730 000, или 740 000, това просто не касае този този член. А господин председателят многократно наблегна на идеята, че след като сме на второ четене, трябва да работим член по член и всеки да си говори по текста, по който в момента всички работим, независимо от това кой му е писал думичките и дали той ги разбира или не! Във връзка с това имам тежък проблем с Вашата теза за това как не се ограничавали броят часове на 168. те във временното, защото преди това, това разпределение със 168 – максимален брой, те бяха в Преходни и заключителни на предишния законопроект, защото те бяха временно решение до постигане на пълното. А сега вече към днешна дата, трябваше да са готови всичките наредби и да работи вече другото, което не работи, в което няма ограничение на 168 часа. Аз ще спра дотук, защото след малко ще взема думата за изказване, за да влезем по-дълбоко в 168-е часа и в това, какво правите, но Ви обръщам внимание – четете по-внимателно. Депутат е много високо място, по-високо от билото. Благодаря. Други реплики? Господин Гьоков, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми

от статистиката? Защото трябваше да има един изграден регистър на хората с увреждания, който го има, но в никакъв случай никой не може да претендира, че е пълен, или че е точен, или въобще нищо, като всеки един регистър, разбира се. цифрата е спекулация. Второ, Вие казвате, че потенциално по-скоро всички хора могат да поискат такава помощ, само че могат да поискат, ако в индивидуалната оценка им е записано, че имат нужда от такава помощ, така че какво Ви пречи това, сега не мога да разбера. Затова аз не приемам всичко това, което казвате, и тези ограничения, които правите със Закона. Правете ги, ако искате да има някакви ограничения за това например с индивидуалната оценка, като сложите там различни критерии кой има право на лична помощ, но не ги правете така механично, защото дразните хората. Благодаря Ви. Благодаря, господин Гьоков. Трета реплика има ли? Не виждам желаещи. Дуплика – господин Генов, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Кутев, ще подмина великодушно опита да се опитате да ме засегнете на това, че някой ми пише текстовете и аз трябва да ги прочета. Аз съвсем така, без да се опитвам да засегна някого, бих прехвърлил тази забележка към втория репликиращ. ГЕРБ.) Що се отнася до това дали аз съм се изказал по същество в този параграф, напротив, Вие не сте ме слушали добре. Аз се изказах точно за определянето на степените на зависимост и посочих примера с тази голяма бройка какво може да се случи, ако тези степени на зависимост не са коректно направени. Затова говорих, че в Законопроекта се предлага тези степени на зависимост в определените проценти, които се предлагат, да бъдат по Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите, а не както е досега – в чисто субективен план. Това беше нещото, което исках да кажа и да подчертая. Благодаря, че ми направихте реплика, за да го кажа още един път. Благодаря. (Ръкопляскания

Ще започна с това дали с този член се определя точно какви са степените на зависимост. Според мен, всеки който е чел Закона и поправките, които внасяте, не може да се съгласи с това, че се определят степените на зависимост. Съвсем накратко ще прочета само първата степен. В стария, в досегашния закон определението е: „Първа степен на умерена зависимост на затруднения при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот от няколко пъти на месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност“. Това е записано в досегашния закон. В Закона, който Вие предлагате и твърдите това, че не определя обема на ползвателя, е безспорно, там нямаме разговор изобщо, но Вие твърдите, че поне той е определял степента на зависимост. Същата тази точка, която прочетох, във Вашия вариант на Законопроект е: „Първа степен на зависимост – до 15 часа месечно право на лична помощ“. Какво определяте с това „до 15 часа“ и как, по какъв начин това се отнася към индивидуалната оценка на потребностите? Ами, ако индивидуалната оценка на потребностите – и минем сега във варианта с четвъртата степен на зависимост, каквато е огромната част, има десетки хиляди души в момента – аз не знам каква част от тези 33 хиляди, които ползват Закона в момента, са такива, но една от целите на моята борба през цялото време по този закон е: какво правим с онези, които имат нужда 24/7? Как по някакъв начин тези хора ги вкарваме в това действие? С този член и с определянето на 168 часа седмично ние ги изкарваме от този закон, защото те получават съответната подкрепа, от която имат нужда – осем часа на ден, в работни дни. За тях нощно време, празнични дни, делници не съществуват, само че те не могат да живеят по този начин. Какво се получава, ако приемем този текст, който давате? Получава се резултатът, че всъщност дали ще са роднини, дали ще са съседи, дали ще е някой друг, трябва да отдели делниците си, за да се грижи за тях, респективно да сменя памперсите, да ги храни с лъжичка, да ги извежда, да ги вдига и да ги сваля от леглото и всякакви други такива дейности. Това, между другото, води до зависимост. Този човек с увреждане попада в тежка зависимост от околните си, а смисълът на Закона за личната помощ, е да се премахнат зависимостите на хората с увреждания, те искат независим живот. Това е най-главното, което искат и именно затова служат личните асистенти, защото те трябва да им осигурят при тежката съдба, която те имат, при начина, по който те съществуват, единственият начин, който съвременното общество – европейско и цивилизовано, е измислило как да им даде независимост. Тази независимост се дава през тези лични асистенти и през личната помощ и Вие точно това им взимате с последната част от Закона. И не е вярно, че не ги ограничавате, ограничавате ги очевидно и в двата текста на Закона безспорно го показвате, и няма как да бъде оспорено. тя е най-тежката в това, което правите, защото всъщност отпада възможността за подкрепа точно на тези, които се нуждаят най-много, на най-болните, на тези, на които им трябва два-три часа на ден, те някак си ще сколасат по това, което Вие правите, но на тези, които им трябва 24/7, а аз, пак Ви казвам, преди няколко дни го говорих пак, убеден съм, че много от Вас са се срещали с това, защото съм говорил с много колеги и знам, че не само аз, много хора сме минали през тази грижа 24/7 години наред. И в края на краищата всеки, който го е правил, си дава сметка, че депутатът може и да плати за гледачка, само че няма как да го платят многото българи, и по някой път това става зависимост с години наред и драми в семействата. Драмите не само за хората с увреждания, а и за тези, които се грижат за тях, защото те започват да губят работа, започват да напускат, започват да се грижат затова.

това да оставиш хората, които са в най-тежка зависимост, на грижа осем часа на ден само делнични дни, е въпрос на морал, колеги! И сега тук чух: нашата група щяла да организира да ходи в болница да помага за ковид. На Вас Ви препоръчвам: няколко човека отидете при тези хора, ако не сте го правили, застанете да гледате два дни един възрастен човек денонощно, докато

и я гледах лично три години, и банкрутирах. Така че много ми е известно това, за което говорите, но не ми е ясно защо като една социална партия, като партия, която се грижи за слабите, за болните при този изключително важен въпрос Вие имате 15 колеги в залата?! Не мога да си го обясня и моля да ми го обясните при следващото излизане. Благодаря, господин Петров. Има ли реплики по изказването на господин Кутев? Не виждам желаещи. Други изказвания?

и за отпадане на парламентарния контрол. Обратно предложение има ли? Няма. Режим на гласуване.

Режим на гласуване. Гласували 93 народни представители: за 67, против 20, въздържали се 6. Предложението е прието. Господин Недялков, Вие?

Уважаеми господин Председателстващ! (Реплики от ГЕРБ.) Нещо не сте доволни ли? Хайде погледнете това, което правим като законодатели! Затова гласувам отрицателно. Погледнете текстовете и вижте какво правим! Изказвам се по чл. 12, ал. 2, където определяме нещата, както бяха в Преходните и заключителните разпоредби на досега действащия закон – до 31 декември. Ние взимаме параграфа от Преходните разпоредби и го слагаме тук, където трябва да се определят степените. И препращаме към Методиката. Засега в Методиката определянето на степените са едно към едно така, както са написани в досега действащия закон: първа степен – умерена, втора – тежка, много тежка, четвърта степен – изключително тежка. Те са преписани едно към едно в Методиката. Методиката е един от поднормативните актове, който се приема от Министерството на труда и социалната политика. Сега ние се отказваме да определяме какви са степените и се обръщаме към Методиката. В кое състояние – в което тя е сега, или когато ѝ възлагаме с Преходни и заключителни разпоредби да бъде отново пренаписана? Такъв законодател не прави трайно законодателство в Република България, уважаеми дами и господа!

уважаеми колеги народни представители, гласувах против предложението, което беше направено, за отпадане на Парламентарния контрол по следната причина. Свеждането на Парламентарния контрол до набор от формални процедури не е в услуга на управляващото мнозинство, включително и на правителството. Аз и пет мои колеги бяхме внесли въпрос до министър-председателя относно хода на преговорите с Република Северна Македония преди един месец. Той беше отклонен от председателя на Народното събрание и беше внесен отново към вицепремиера Захариева.

Вие оставяте изпълнителната власт да взима решения извън контрола на Народното събрание, които засягат съдбата на българската държава и на междудържавните отношения.

Благодаря, господин Председател. Солидаризирам се с казаното от господин Жаблянов, но все пак да подсетя, че по процедурни въпроси не се дава отрицателен вот. Може би в други случаи да спирате такава процедура. Благодаря. (Реплики от декларация от името на група.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 за инициативата на БСП националните парламенти да участват в планирането и контрола на управлението на средствата, които страните членки ще получат в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост. Като председател на парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, в рамките на Конференцията на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на Европейския съюз поставих предложението Националните планове за възстановяване, които са част от Механизма за възстановяване и устойчивост, да бъдат обсъждани и одобрявани от националните парламенти преди да бъдат изпратени в Европейската комисия. В последвал институционален диалог зад предложението се обединиха и представителите на Бундесрата и Бундестага, както и на литовския Сейм.

В нея се казва: „Механизмът за възстановяване и устойчивост е основен приоритет за Комисията и приветствам интереса Ви към този нов инструмент, който има за цел да поправи щетите от кризата с COVID-19 и да подготви по-добро бъдеще за следващите поколения. Националните парламенти са ключови партньори в изготвянето на плана за възстановяване на Европейския съюз. Комисията ще може да взема заеми на пазарите за целите на Механизма за възстановяване и устойчивост и други програми едва след ратифицирането на решението на Съвета относно собствените ресурси на Европейския съюз. В много държави това включва парламентарен процес и Комисията вярва, че националните парламенти ще действат експедитивно, за да позволят влизането в сила на новата финансова структура на 1 януари 2021 г.“ И още: „От гледна точка на Комисията ангажираността на националните парламенти с плана на Механизма за възстановяване и устойчивост е от ключово значение за ефективното изпълнение. Напредъкът по отношение на плановете често ще се измерва спрямо етапните цели, които могат да включват приемането на законодателни актове. Изпълнението на тези етапни цели ще бъде важно, за да се гарантира, че тези планове са както навременни, така и висококачествени. Комисията силно насърчава националните органи да се ангажират с широки консултации и да включат всички заинтересовани страни в разработването на националните планове за възстановяване и устойчивост. Националните парламенти са сред основните заинтересовани страни, за да се гарантира, че тези планове за Механизъм за възстановяване и устойчивост са насочени към съответните политики и инвестиции.“ Уважаеми колеги, позволете ми само с няколко думи да ви обясня за Механизма за възстановяване и устойчивост, защото чрез него Европейският съюз ще инвестира 672 млрд. евро заеми и безвъзмездни средства под формата на приоритетно финансиране, за да помогне на Европа да излезе по-силна и устойчива от настоящата икономическа криза, предизвикана от пандемията COVID-19. Финансовата рамка за България е 6,2 млрд. евро безвъзмездни средства и 4,5 млрд. евро заеми. С апломб като кино-премиера, но без всякакъв дебат вицепремиерът Томислав Дончев представи проект на Национален план за възстановяване и устойчивост. Реалното му съдържание е една административна компилация, създадена от ресорни министерства, като насочващите политики на ЕС са използвани по-скоро формално. Начинът, по който реагира Европейската комисия, чрез това писмо, което е адресирала до мен и до моите колеги, на инициатива на БСП за санкция на парламента има ясен политически подтекст – съмнение, че този състав на правителството ще програмира, управлява и гарантира ефективност и прозрачност при изразходването на милиарди евро публичен ресурс. За съжаление, Комисията за пореден път дава знак, че у нас е налице високорискова управленска и административна среда. Аз бих добавил и абсолютна липса на икономическа политика и стратегическо планиране. Рискуваме милиардите в подкрепа на икономиката и хората да изтекат, без да породят обществено-икономическа стабилност и устойчивост. Както и много други милиарди преди тях. А високорискова управленска и административна среда означава корупция във високите управленски нива, регистрирана най-вече при разпределянето на европейски публични ресурси. Означава и пълен отказ от същностни, съдържателни и структурни реформи в системите на образованието и здравеопазването, а и не само в тях, и заменянето им със „саниращи“, „строително-монтажни“ и „технически“ подобрения. Но най-вече означава 10-годишна доминация на една управленска философия, изградена около получаването и разпределянето на готов публичен ресурс, чрез който не се подкрепя ефективна икономика и конкурентна бизнес среда, а един ограничен кръг от политико-корпоративни зависимости. БСП настоява Проектът на Национален план за възстановяване и устойчивост да мине през обсъждане и допълнение в ресорните комисии, а след това да бъде гледан и в пленарна зала. Парламентът има ясно разписани механизми за включване на експертен, професионален, научен и потенциал на браншови и неправителствени организации в работата си. В политически контекст парламентарната санкция върху планирането, а след това и контрола при изпълнението на Плана чрез механизмите на парламентарен контрол би го направил устойчив и в следващите мандати на изпълнителната и законодателната власт. Припомням, че средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост имат временен характер и от тях можем да се възползваме най-късно до 31 декември 2024 г., като те трябва да бъдат планирани и одобрени до 31 декември 2020. Все още имаме време да проведем задълбочен политически и експертен дебат и да излезем с наистина качествен национален План за възстановяване. БСП настоява за внасяне на Проекта в парламента и отправя това настояване към вицепремиера Дончев, който е отговорен за подготовката му, и към председателя на Народното събрание.

Парламентарната група на „БСП за България“ е готова за уточняване на сроковете за обсъждане на проекта за Национален план в комисиите и в зала. Благодаря Ви за вниманието.

отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19,

от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Средствата са за сметка на ежегодно определения Закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания. Копие от заявлението се изпраща служебно в Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда сумата по бюджета на общината. (3) Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт

общината. (4) Когато броят на часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, е по-голям от броя на часовете, които могат да се заплащат със средствата по ал. 2 или 3, доставчикът на лична помощ е длъжен да осигури предоставянето и да заплати на асистента личната помощ за пълния брой

Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Антон Кутев и група народни представители. Гласували

По § 19 има предложение от народните представители Антон Кутев и група народни представители: „§19 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За мен този параграф е ключов, защото той събира и имам предвид по-конкретно третата точка от алинея три, той включва всички недостатъци, за които говорихме досега по този закон. Защото в момента, в който дадем правото на кметовете да не изпълнят Закона по причина, че няма кандидати за лични асистенти, ние всъщност абсолютно обезсмисляме Закона, тоест ние с тази точка позволяваме Законът да не бъде изпълняван по някаква причина. Честно казано, вероятността да не достигат кандидатите за лични асистенти не зависи, както тук се говореше, от това дали ще се появят 760 желаещи, защото това го говорихме много, но то има отношение към тази точка, защото оценката на индивидуалните потребности би трябвало да ги отсее тези 760, неслучайно сега са се появили 40. Но дали ще се появят 40, 60 или 80 хиляди души, които имат нужда от личен асистент, ние имаме доста по-голяма безработица, дори към момента. към момента. Отделно имаме десетки хиляди българки, които работят като лични асистенти навсякъде около България, но главно в Гърция. Основната разлика защо те работят в Гърция, а не в България, защото нормалното заплащане в България е по 1200 лв. на месец, докато в Гърция е 800 евро, тоест 1600 лв., а може би и повече с допълнителни неща, и в момента десетки хиляди българки работят там. там. Можем ли, ако направим режима на Закона такъв, че да гарантираме на тези хора възможност да работят адекватно и да вършат същата работа в България, да осигурим необходимостта от асистенти? Аз категорично смятам, че можем. Какво ни пречи? Текстовете в Закона, включително тези, до които ще опрем след малко, където 1,4 става на 1,2 – става дума за коефициента спрямо минималната работна заплата. коефициента спрямо минималната работна заплата. В същото време искам да Ви напомня, че когато го приемахме този закон, моите предложения тогава не бяха за 1,4, те бяха за повече. Ако бяха приети онези коефициенти, които ние предлагахме, когато се приемаше преди две години Законът, тогава може би заплащането щеше да е адекватно. И, да, това щеше да струва на държавата повече пари, само че резултатът е, че щяхме да бъдем една от малкото държави в Европа, в която има адекватна лична помощ и която осигурява асистенти. Щяхме да имаме 60, 70 или 30 хил. души, колкото подадат заявленията, повече лични асистенти на работа в България в България и от гледна точка на третирането на този закон тази държава щеше да изглежда по съвсем друг начин. Парите, които щяха да са ѝ необходими, щяха да бъдат вероятно няколкостотин милиона, но те най-вероятно нямаше да отидат за саниране на блокове, което означава за някакви плоскости от пластмаса. Може би нямаше да отидат за магистрала – за три километра от магистралата. Може би нямаше да отидат за нещо друго, за което се харчат, примерно за самолети – в американската хазна, но щяха да променят социалния пейзаж на България. Това се получава тук. Сега ние казваме: ами ако не дойдат асистентите, какво да ги правим? Защото наистина кметовете се притесняват и казват: Вие ме задължавате със Закона да имам асистенти и да ги осигуря, но като не дойде никой да кандидатства, аз какво да направя? Резонен въпрос. Отговорът към всички нас е да вдигнем заплащането и да направим условията на Закона такива, че да има асистенти. Това е отговорът. Точно това не правим. С тези поправки, които правим в момента, се движим точно в обратната посока и убиваме това като идея. Това е резултатът от дейността ни.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

преждеговорившият не се изказа конкретно по чл. 14 или § 13. На второ четене изказващите се изказват текст по текст, а не общо по целия законопроект. Така че, моля като председател и водещ на днешното заседание, да следите и стриктно да спазвате Правилника. Не, това беше процедура и освен това не бяхте споменат поименно. По начина на водене? Уважаеми господин Председател, аз съм взел процедура по начина на водене. Какво ще стане, ако взема да наговоря един куп неща срещу Вас в момента? Вие имате ли право да ми отговорите? Аз съм в режим на процедура по начина на водене. Вие представяте ли си, като ме знаете какъв съм сладкодумец, какво мога да кажа за Вас? Няма никаква логика в това, когато някой говори срещу колега по начина на водене, Вие да не ми дадете личното обяснение. Защото тя говореше конкретно за мен.

цялото ми изказване беше съсредоточено там. Това, че някой е гладен в момента и за него проблемите на стомаха му са по-важни отколкото проблемите на хората Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Антон Кутев и група народни представители. Гласували

По § 14 има предложение от народния представител Антон Кутев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14: „§ 14. В чл. 15 се създава ал. 3: „(3) При провеждане на лечение в чужбина и/или извършване на рехабилитационна услуга на ползвател, асистентът може да продължи да предоставя лична помощ след уведомяване по ал. 1, ако придружава ползвателя.“ По § 15 има предложение от народния представител Антон Кутев и група

се изменя така: „(2) Кметът на общината с договор може да възложи на доставчик на социални услуги с издаден лиценз за предоставяне на социална услуга асистентска подкрепа, съгласно Закона за социалните услуги,

Гласували 100 народни представители: за 17, против 76, въздържали се 7. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 15, 16 и 17. Гласували

Уважаеми господин Председател, съжалявам, че очевидно хора се притесняват, че може би още два часа сме щели да стоим. Налага се! Но Ви моля да ги гласуваме един по един, защото, честно Ви казвам, в този закон имаше два или три параграфа, в които съм си отбелязал да гласувам „за“ – петнадесети не е такъв и съм „против“, но за параграфи 16 и 17 съм „за“. Като подложите да ги гласуваме трите заедно, аз нямам никакъв друг шанс, освен да гласувам „против“. Просто ги гласувайте един по един. Продължаваме, господин Адемов. По § 20 има предложение от народния представител Антон Кутев и група народни представители: „§ 20 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20,

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представител Антон Кутев и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

на асистента личната помощ за пълния брой отработени часове, но не-повече от броя на часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.“

Предложението е прието.

21.

насилие; 4. документ, удостоверяващ професионален опит за предоставяне на асистентски грижи и/или документ, удостоверяващ професионална квалификация, при наличие на такъв; 5. медицински документ за постъпване на работа.“.“ По § 24 има предложение от народния представител Антон Кутев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 24.

В случаите по чл. 15, ал. 3 асистентът представя отчет за отработените часове в първите три работни дни на месеца, следващ месеца на проведеното лечение и/или предоставената рехабилитационна услуга, и документ, удостоверяващ тяхното извършване. Заплащането на дължимото възнаграждение се извършва по реда на ал. 2 за съответния период.“

1 от § 26. Гласували 90 народни представители: за 18, против 68, въздържали се 4. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за § 26, който става §

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ясно осъзнавайки изнервянето на част от уважаемото депутатство, съм длъжен да Ви обърна внимание на този параграф, защото тук се отлага с една година прехвърлянето на дейностите към Агенцията за хората с увреждания, съответно нейното функциониране. Това нещо го имаше, точката за това, че трябва да започне да работи го имаше в предишния закон – вече трябваше да я има тази агенция и да работи. На практика отлагането става по една проста причина – някой не си е свършил работата досега, ако няма друга логика. Досега никой от управляващото мнозинство или от Министерството не ми е казвал друга логика. Чух, че евентуално може би някакви пари по някакви програми се търсят. Дали това е така, аз не знам. Да, от Световната банка. При всяко положение отлагането на функционирането на агенцията забавя действието на Закона и е проблематично по отношение на това как функционира цялата система. Лично аз не оправдавам, ако наистина поводът са парите, да се отлага с една година действието на Агенцията. Още по-малко го оправдавам, ако поводът не са никакви пари, а е просто несвършена работа. И в двата случая има проблем на мнозинството, тоест на управлението на правителството и има несвършена работа. Защо е несвършена работата? Може би не трябва да питам аз, а Вие, защото в края на краищата колкото и да си говоря аз оттук, Вие като мнозинство носите отговорност върху цялата тази политика. Според мен Вие би трябвало да си питате министъра защо се случва така. Благодаря Второ изказване – имате думата, госпожо Клисурска. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С направеното предложение по § 35 създаването на Държавната агенция за хората с увреждания, което трябваше да стане от 1 януари 2021 г., се отлага за 2022 г. Ще върна темата – преди няколко дни разглеждахме измененията на Закона за хората с увреждания. Ако си спомняте, дебатът по създаването на Държавната агенция за хората с увреждания беше и по този закон. Искам да изразя своето безпокойство, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, че Законът беше приет на 5 декември 2018 г. В рамките на две години трябваше да бъде конституирана институционализирана тази Държавна агенция за хората с увреждания. Сега – две години по-късно, точно две години по-късно, ние казваме, че такава агенция не можем да се справим да създадем. в рамките на две години – евентуално до края на следващата година. Законът за администрацията ясно е определил как се създава държавна агенция, като принципал там винаги е министър-председателят. Ако четем изказванията на министър Сачева и на хора от Министерството на труда и социалната политика, ще видим, че в момента въпросите, свързани с Държавната агенция за хора с увреждания, са изключително много, имало е сериозни дебати, включително и Световната банка ще привличаме да ни помага, като как да я направим тази държавна агенция, след като всички ние знаем как се институционализира, как се конституира подобен подобен държавен орган. Най-вероятно бягате от отговорността и отново искате да прехвърлите отговорността само и единствено на министъра на труда и социалната политика, защото чухме в коментари, че тази държавна агенция за хората с увреждания, разбирате ли, може би ще бъде комисия, няма да е държавна агенция, а комисия. Това, което правим с отлагането на тази държавна агенция безкрайно дълго време – три години, цели три години не можем да конституираме такъв орган, е изключително опасно и показва неглижирането от страна на управляващите на проблемите на хората с увреждания. Ако прочетем Закона за хората с увреждания, ще видим каква е ролята на тази държавна агенция. Тя е координираща по всички въпроси, но тя отговаря и за координиране на процеса по изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите. Докога ще отлагаме влизането на тези социални закони в сила, защото ние в Закона за хората с увреждания, и в Закона за социалните услуги, и в настоящия Закон за личната помощ отлагаме назад в годините – втора, трета година, подзаконовата нормативна база, създаването на съответните структури, за да може ефективно проблемите на хората с увреждания да се решават? Така че моят апел е: нека да обърнем внимание на това, което в момента ни

от тази година – от 1 януари, да започне да съществува и да функционира такава държавна агенция за хората с увреждания. Дадохме Ви две години отсрочка. Благодаря. Реплики? Не виждам. Други изказвания? По начина на водене. Господин Председател, обръщам се към Вас. Ние от групата на „Обединени патриоти“ сме обезпокоени от факта, че по разглеждането на тази точка от дневния ред господин Адемов е заел министерско кресло. Ако е с оглед на това, че спазваме някакви пандемични мерки – дистанция от стенографи, дебатиращи и така нататък, сме съгласни, но ако господин Адемов се подготвя отново да заема поста министър, категорично се обявяваме против. Господин Ангелов, внасяте интрига с господин Гьоков, доколкото разбирам. Има ли други изказвания? Не виждам. Господин Адемов, продължаваме с гласуването. Ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение от народните представители Антон Кутев и група народни представители. Гласували

Благодаря. Изказвания? Госпожо Клисурска, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Взимам отношение по предложението, направено по § 36, а именно където се замразява коефициентът, на база на който се изчислява възнаграждението на личните асистенти. Пак казвам, годината е 2018-а, пак казвам, имаше един план за действие, в който всички заинтересовани страни се споразумяха от 2021 г. коефициентът за заплащане на възнагражденията на личните асистенти да бъде 1,4, да бъде замразен на 1,2 от минималната работна заплата само в рамките до 2020 г. В момента от всички публични инстанции, където може да го кажете, казвате, че увеличението на минималната работна заплата ще рефлектира върху възнаграждението на личните асистенти и това е в основата на Вашето предложение за замразяване на коефициента. На всичко отгоре заблуждавате българските граждани с писания, че разбирате ли, възнаграждението на личните асистенти щяло да стане 930 лв. Помня, че това изказване го направихте и по време на първо четене – 930 лв. на личните асистенти. Ами изкарайте си калкулаторите и си сметнете колко е 650 по 1,2 780 лв., не 930 лв. И след приспадане на необходимите осигуровки, които дължи съответният личен асистент, данъкът, който дължи личният асистент, в крайна сметка той ще получава сума някъде в порядъка на около 600 лв. Смятате ли, че човек, който извършва тази работа – изключително специфична и тежка, може да поеме ангажимента да работи за 600 лв. тази работа? И тук говорим за адекватността на възнаграждението за личните асистенти. Как искаме кмета да намери личен асистент и ще прибягваме към хипотезата, когато няма желаещи да няма такъв? Точно защото в момента ние залагаме това изключително ниско, подигравателно ниво на възнаграждението – 1,4 коефициент. Такъв, какъвто щеше да действа от 2021 г. действително ще даде възможност, ако сметнете 650 по 1,4, прави 910 лв. След приспадане на осигуровки и данъци, личните асистенти ще получават малко повече – със 100 лв. повече, но повече. Ето това правите с това Ваше предложение за замразяване на коефициента. Защо? Отново ли парите са Ви на фокуса, когато говорим за решаване на един проблем на онази група от българското общество, която е най-много засегната, която е най-много онеправдана и има нужда от нашата защита? Затова преразгледайте това Ваше Не го гласувайте, а приемете това, което ние искаме, да остане действащият коефициент 1,4 и аз смятам, че това ще е по-адекватното и по-справедливо предложение, което трябва да се случи днес в този закон. Благодаря.

това ще е последното изказване по Закона. Чувам, че недоволството в десницата расте, ако е десница, разбира се. Колеги, по този коефициент ние имахме спорове, още когато първоначално внесохме Закона. Законът беше приет преди две години горе-долу по начина, по който беше внесен в по-голямата си част, с изключение на няколко точки, в които Вие тогава нанесохте промени. И една от промените беше по този коефициент. Според Вашата промяна оттогава, сега вече трябваше да имаме от 1 януари – 1,4 коефициент. Вие сега казвате, че още една година ще е 1,2, а после ще стане 1,4. Искам да Ви напомня, че предложението, което направихме – тогава аз не помня колко е бил, но със сигурност беше поне поне с още две отгоре, тоест 1,6 или 1,8, нямам точен спомен, защото имаше графи, но със сигурност моето предложение, ако трябва реално да решаваме проблеми с този закон, не просто да не се намалява на 1,2 за още една година, а да бъде поне 1,5 по по простата причина, че едва тогава могат да се осигурят реално асистенти. Тук този въпрос не е на пазарлък за коефициента, не е въпрос дори и на парите, които ще отделим, тук въпросът е за смисъла на всичко, което правим и с целия, не само със Закона за личната помощ, а с целия спектър от закони за хората с увреждания. Защото основното, което, пак казвам, целяхме като законодатели, когато писахме целия този законодателен сбор от закони със социалните услуги, с хората увреждания и така нататък, имаше нещо много ясно, ясното европейско схващане, че тези закони и тази подкрепа трябва да осигури независим живот на хората с увреждания. Когато заплатата на асистента е 600 лв. или 800 лв., тя е такава, че той не може да си наеме външен човек, за да му върши работата. Че не може да го наеме за 24/7 е ясно, но той не може да го намери дори за онези прословути осем часа и така нататък, а той като не може да си наеме външен асистент, тоест това, което сме предложили тук?! Между другото, то върши работа на една част от хората с увреждания, на тези, за които се грижат техните роднини. Защото това ще осигури възможност на роднините, които така или иначе се грижат за някой човек с увреждания, да получат едни 600 лв., което пак е нещо. Но то е нещо, а не е решаване на това, което ние искахме да направим с тези законопроекти, а именно независим живот за хората с увреждания, именно да постигнем едно европейско нормално законодателство в тази област. И причината за всичко, което направихме през последните два часа, цялото това нещо с цялата смяна на Закона, всъщност се корени тук – става дума за пари! Става дума, че ние в момента не искаме от бюджета на държавата да отделим едни 200 или 300 млн. лв. в зависимост от това коя цифричка как изменим, за да може да осигурим така процеса на личната помощ за хората с увреждания, че той да работи. И за да спестим тези пари, ние за пореден път ще го осакатим. Затова Ви казвам, че осакатяваме Закона. Защото с тези поправки, които влагаме, той просто не може да проработи или работи частично, но не постига целта, която имаме, а в същото време пари в държавата има и парите отиват за най-невероятни неща – вече няколко пъти го говоря за последните два часа в тази зала. И пак Ви казвам: всичко, което свършихме днес, аз продължавам да твърдя, че е въпрос на морал и на съвест. Не че не ми се е налагало да съм бил в мнозинство и да гласувам неща, които не съм много съгласен с тях, знам как се чувства човек в тази ситуация, но има неща, които не бих гласувал – това е едно от тях.

а господин Сираков ще е последен.

Аз желая да погледнем на въпроса за коефициента от другата страна и тук например хората, които много пъти по време на обсъждането на социалните закони пледират в семейството да влизат повече пари, нека да обърнат нещата и тук така, които казват, че твърде много пари се дават на приемно семейство, на приемни майки и така

Тук е философски въпросът в сферата на социалното подпомагане: дали точно най близките роднини – майките и близките, трябва да се грижат изцяло за човек с увреждане, който е в тежко състояние? Но в края на краищата увеличаването на коефициента дава възможност за запазване на семейството, за запазване на отношенията, които са създадени в едно семейство, в което има човек с увреждания. Погледнете на този въпрос от тази човешка страна и тогава посегнете към пулта, за да знаете как да гласувате. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Да, наистина тук става въпрос за пари. В предните два дебата ставаше въпрос за това, в какъв обем могат да се ползват услугите по този закон, и в първия дебат ставаше въпрос за това кой може да ползва този закон. Трите ги обединява едно нещо. Аз ще се съглася с всичко онова, което казаха от БСП до този момент. И това е тяхната лява философия по отношение на личната помощ. Дясната философия, която е заложена в този закон, означава, че трябва да има параметри, трябва да има критерии, които определят кой да ползва услугата, в какъв обем да ползва услугата и срещу какви средства трябва да ползва услугата. Левият подход гласи: на всички колкото искат, ако може да бъде повече. Отговорът на лявата опозиция е: как да стане това? Ами, оправяйте се, защото Вие сте управляващи и отговорността е Ваша.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Сираков, хората, които подкрепиха този закон през 2018 г., доколкото си спомням, е пълното мнозинство на тази зала. Лично Вие дали сте били в това мнозинство или не – аз не мога да знам. Това Вие знаете по-добре от мен. Но Вие го подкрепихте, в смисъл ГЕРБ, и то всичките, които бяха в залата. Той се прие с пълно единодушие, доколкото си спомням, така че това са хората, които са го подкрепили. Но отвъд тази забележка, която не е най-важната, по-важно според мен е другото – говорим ли за ляво и дясно в този случай? Да, има лява гледна точка, особено когато става дума за групи, които са в тежко положение в обществото. Има лявата точка, има и дясната. Само че това, за което Ви говоря по тази точка с 1,4, не е лявата гледната точка, а как да работи? Ако един закон работи, би трябвало десните да са окей с него. Тук не става дума за борба за повече пари за едни групи хора. Става дума – обясних Ви го според мен ясно, като им дадеш 600 лв., не можеш да събереш асистентите. Като не събереш асистентите, вкарваш онзи предишния, не помня кой параграф беше, който казва, че кметовете не са длъжни да изпълняват Закона, ако нямат асистенти. А когато кметовете не са длъжни да го изпълняват, Законът не работи и хората не получават лична помощ. Това дясно ли е? Ако това е дясно, то аз вече разбирам защо съм толкова ляв. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Гласували

Уважаеми народни представители, предлагам да се върнем към второто четене на Законопроекта за допълнение на Закона за задълженията и договорите, тъй като след гласуването на редакционните поправки на народния представител Искрен Веселинов не е подложен на гласуване текстът по § 2,

Сега ще подложа на гласуване текста на § 2 по Комисия, заедно с приетите поправки до този момент. Текстът, който подлагам на гласуване, е: „§ 2. За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането.“ Гласували

на Закона за подпомагане на земеделските производители“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 накрая се добавя „който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и се публикува на интернет страниците на Държавен фонд „Земеделие“ и на Министерството на земеделието, храните и горите“.

която се създава въз основа на ортоизображения и действа на ниво референтен парцел – физически блок. Структурата на данните се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.“ 2. Алинеи 3 и 4 се изменят така: „(3) В Системата за идентификация на земеделските парцели се: 1. създават и поддържат цифрови географски атрибутивни данни за граници, идентификационни кодове и начин на трайно ползване на физическите блокове; 2. създават и поддържат други цифрови географски и атрибутивни данни за определени територии и площи от страната, които са от значение за администрирането на схеми и мерки за подпомагане; 3. използват цифрови и атрибутивни данни, създавани и актуализирани от други държавни и общински органи, включително данни за поземлени имоти. (4) За отразяване на реалното състояние и ползване на площите, данните в Системата за идентификация на земеделските парцели ежегодно се актуализират чрез: 1. дешифриране (компютърно подпомогнато подпомогнато разчитане) на актуалната цифрова ортофото карта и/или 2. отразяване на резултатите от специализираните теренни проверки на референтни парцели, които се извършват след уведомяване на бенефициентите при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30, и/или 3. отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37; 4. други източници на ортогонални изображения и цифрови данни за съответната година, до които Министерството на земеделието, храните и горите има достъп и може да използва при липса на информация по т. 1 – 3.“

разораването, преобразуването и/или ползването не по предназначение на площите, включени в слой „Постоянно затревени площи“.“ 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) При констатирано по реда на ал. 3 неправомерно разораване, разораване, преобразуване и/или ползване не по предназначение на площ по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за възстановяване на площта. Възстановяването се извършва в 6-месечен срок от нарушителя,

По § 8 има предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Мария Белова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4 изречение трето се заличава. 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Министерството на земеделието, храните и горите степенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания за ползване на земеделски земи. Не се смятат за правно основание за подпомагане договори за наем или аренда за:

земи; 2. имоти от държавния и общинския поземлен фонд на ползватели, които имат задължения по договори за наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд; 3. частите от имоти, останали извън масивите за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.“

в т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „за площите, които не са били обект на проверки по реда на чл. 37, ал. 3 и 4“; б) създава се т. 4: „4. заявените за подпомагане площи са оценени като отговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по реда на чл. 37, ал. 3 и 4.“

предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Бюрхан Абазов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи както и за: 1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване; 2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) за изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл в сила общ устройствен план; 3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта; енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката; 6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината; 2. в случаите по ал. 1, т. 4 и 5 са изчерпани земите от общинския поземлен фонд на територията на общината. (3) За енергийни обекти по ал. 1, т. 5, когато не са изчерпани земите от общинския поземлен фонд, разпоредителни сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, и предоставяне на равностоен имот от

земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки извън посочените в ал. 1. (5) Лицата, на които са предоставени земи по ал. 1, т. 4, не могат да прехвърлят ползването или собствеността върху тях

уважаеми колеги! Моето предложение е по § 12 от Заключителните разпоредби на този закон, касаещ чл. 19. Член 19 са остатъчният общински поземлен фонд, остатъчен, защото този фонд, тези земи не са собственост на физически и юридически лица, не са собственост на държавата, не са собственост и на общината. Те са предоставени на общината по силата на Закона за ползване, за стопанисване, докато се явят граждани, носещи съдебни решения за възстановено право на земя, което те трябва да изпълнят от този фонд. По тази причина законодателят в предишния петгодишен период беше забранил, беше сложил мораториум върху разпореждането с този фонд от страна на общините, а само да ги стопанисват с краткосрочни договори за една година. Идеята на законодателя този път е за следващите пет години също да има забрана за разпореждането с тези земи, но с пет изключения. Петте изключения касаят инфраструктурни обекти, енергийни обекти, линейни обекти и така нататък. Моето предложение – шесто изключение, е общините да имат право да се разпореждат с остатъчния общински поземлен фонд в малкото случаи, в които подходящото подходящото място за животновъден обект е върху земи от чл. 19 и в минимални количества, съобразено със Закона за ветеринарномедицинската дейност за бройки животни и големина на животновъдния обект, така че те да нямат тази спънка, която се яви пред тях при регистрацията на животновъдните обекти преди месец по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Въпреки че законодателят е дал редица облекчения на животновъдите да строят земеделски постройки върху земеделски земи, те не могат да се възползват от това облекчение поради това, че когато попадат в чл. 19, те нямат документ за собственост. С това решение, колеги, ще помогнем на много наши земеделци, животновъди да се регистрират като животновъди и де излязат както се казва. Моля да подкрепите предложението, с което ще подкрепим и малкото останали хора, които все още искат да се занимават с животновъдство в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

за § 13. Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма. Подложените на гласуване текстове са приети. Уважаеми народни представители, следващото пленарно заседание – извънредно, е на 24 ноември, вторник, от 12,00 ч. съгласно приетия дневен ред. Закривам заседанието.